Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители!

Втора реплика? Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги!

Благодаря